Torej reforma moram reči, da je bila še nedolgo nazaj to izjemno popularna beseda tako v koaliciji kot pa tudi pri predsedniku Vlade, namreč v letu 2023 smo poslušali, da bo predsednik Vlade oz. ta koalicija izvedel leto reform. Napovedovala se je davčna reforma, šolska reforma, pokojninska reforma, pa reforma plačnega razreda in kot glavna prioriteta te koalicije, pika na i, torej zdravstvena reforma. Zdaj, celo novoletna poslanica predsednika Vlade se je začela s tem, da je povedal, da bo zdravstvena reforma v tem letu prioriteta te Vlade

in umaknili ste v koaliciji celo Zakon o digitalizaciji v zdravstvu, ki ste ga tako pompozno, bom rekla, napovedovali kot prvi, tisti odločilen korak, kot začetek zdravstvene reforme. Zdaj, kot drugo, zelo priljubljeni v tej koaliciji oz. vladi pa so strateški sveti, ustanovljeni so bili kar štirje in zdaj tudi med drugim strateški svet za področje zdravstva, najprej pod prejšnjim ministrom Bešič Loredanom, sedaj strateški svet vodi kar sam predsednik Vlade zanimivo je, prvič, dejstvo, da je vsaj prejšnji minister najprej poslancem trdil kako bo delovanje teh strateških svetov brezplačno, torej probono, sedaj pa vidimo, da za delovanje v tem strateškem svetu, med drugim v tem deluje tudi kandidatka za ministrico. Seveda pač gredo kar lepa izplačila, in to dve tretjini vsega izplačanega denarja prav za strateški svet za področje zdravstva. Zdaj vse lepo in prav, če bi od tega doslej imeli tudi kaj državljani, ampak zanimivo je bilo dejstvo na zaslišanju na odboru kandidatke za ministrico, ko smo povpraševali, kakšni so bili pa ti predlogi, ki jih je strateški svet posredoval **38. TRAK (VI) 16.05** (nadaljevanje) torej se področje zdravstva uredilo in postalo kakovostnejše in pa bolj dostopno pacientom in navsezadnje, da bi se tudi skrajšale čakalne dobe. In vse tisto, glej ga zlomka, kar je bilo našteto, ni bilo nič novega. Namreč, vse tiste vehementne rešitve, ki so jih do sedaj posredovali v strateškem svetu, so bile bolj ali ne prepisane že iz sprejetih proti PKP paketov in tako da na mestu zagotovo vprašanje, kako racionalna je bila poraba proračunskega denarja za plačilo članov strateškega sveta? Strateški svet je kot prioriteto pri svojem delovanju poudaril predvsem področje primarnega zdravstva. Da očitno rešitve doslej niso bile najboljše, oz. konkretno jih sploh ni bilo, sporočajo navsezadnje nam tudi iz terena, kjer prejemamo sporočilo zdravstvenih domov in pa drugi ambulant, da ste sicer napovedali spremembe v delovanju družinske medicine, a konkretnih ukrepov in načrtov do zdaj niste pripravili. In s tem pač naredili popoln kaos v zdravstvenih domovih, kajti ti prav zaradi teh nesprejetih ukrepov ne morejo sprejemati novih pacientov in jim nuditi potrebne oskrbe. Čakalne dobe pa moram reči, da se tako na primarni kot na sekundarni ravni v zdravstvu ne skrajšujejo, ampak pod vašim ministrovanjem celo podaljšujejo. Področje duševnega zdravja, to bo, vsaj po tem, kar je napovedala kandidatka za ministrico, očitno ostalo neurejeno, pa čeprav seveda bi ga bilo potrebno nujno urediti. v tretjem branju imamo sedaj novelo Zakona o duševnem zdravju in takrat ob opozorilih stroke in tistih, ki delujejo na tem področju, da bi bilo potrebno sistematsko urediti to področje je bilo zagotovilo s strani koalicije, da se zakon že pripravlja in da bo kmalu pripeljan tudi v Državni zbor v obravnavo. Zanimivo je bilo, da kandidatka za ministrico o tem ni vedela kaj dosti, celo priznala je, da tako pomembnega področja niti ne pozna dobro in da nič ne ve o tem, kaj naj bi se dogajalo s to novelo zakona, pa čeprav že deluje na Ministrstvu za zdravje, kjer naj bi bila celo ustanovljena delovna skupina za področje priprav sprememb tega zakona. Sesuva se vam, spoštovana koalicija, dolgotrajna oskrba v domovih za starejše. In tudi tukaj s strani kandidatke za ministrico nismo prejeli nobenega odgovora, kako bo zadevo rešila, niti konkretno, kdaj bodo sprejeti standardi in normativi za zaposlene v zdravstveni dejavnosti v domovih za starejše? Glejte, tukaj je zadeva alarmantna. Skupnost socialnih zavodov vas že vseskozi opozarja, da se dolgotrajna oskrba resnično sesuva v domovih, kajti kadra ni. In zaradi tega ne morejo sprejemati v domove za starejše tistih ljudi, ki bi nego potrebovali, kajti enostavno ni ljudi, ki bi to dejavnost opravljali. Kader odhaja tja, kjer ima boljše pogoje dela, predvsem pa tudi boljšo plačo. In normativi in standardi v zdravstveni negi v domovih za starejše so tako zastareli, da ljudje za isto delo in za isto delovno mesto prejemajo mnogo slabše plačilo, kot pa v bolnišnicah, ampak očitno tukaj rešitve s strani kandidatke za ministrico ne bo. Glede preoblikovanja prostovoljnega v obvezno zdravstveno zavarovanje, jaz moram reči, da sem kar nekoliko jezna, še vedno ob zavajanju poslancev s strani koalicije, da se ne uvaja

Do sedaj smo imeli kar 88 tisoč državljanov, ki prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja niso plačevali, ostali so se pa odločili, da ga bodo. sedaj ne bo posameznika nihče nič vprašal ali bo plačeval ali ne bo. To je nov davek, ki ga bodo primorani plačevati vsi in ne bo nobene izbire. Tako da ne zavajati, da ni bil uveden nov davek, seveda je bil. Še bolj zanimiv je pa bil odgovor kandidatke za ministrico na odboru glede košarice pravic, ki bo pokrita iz tega po novem obveznega zdravstvenega zavarovanja. Namreč kandidatka si je to košarico postavila kot svojo prioriteto, da se bo prevetrila, ne, konkretno pa ni znala povedati, kaj to pomeni za državljana, ki bo po novem plačeval obvezni prispevek oziroma davek namreč, katere pravice bodo po novem krite iz tega obveznega zdravstvenega zavarovanja, katere bodo izpadle pa so bile sedaj pokrite, če si prostovoljno zdravstveno zavarovanje plačeval. In pa tiste, ki bodo izpadle, kdo jih bo pokril? Ali bodo morali sedaj državljani poleg obveznega davka plačevati še za tiste storitve, ki so jih imeli sedaj pokrite iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja? Tako, da tudi na to, kar si je kandidatka oziroma očitno sedaj bodoča ministrica že zastavila kot prioriteto svojega ministrovanja, ni znala odgovoriti. Glede dobaviteljev zdravstvene opreme in materiala. Jaz se sploh ne čudim, da se glede tega oglaša pa glih poslanec Socialnih demokratov, ker o odtekanju denarja v zdravstvu zagotovo bo vedela največ povedati prav stranka Socialnih demokratov in njihov nekdanji minister Borut Miklavčič. Se pa poslanec ni dotaknil referenčnih cen, ki smo jih uspeli uvesti v času našega mandata in ki bi dejansko preprečile odtekanje denarja v zdravstvu, ki bi preprečile, da se zdravstveni material in medicinska oprema plačuje po enormnih cenah glede na primerljive države članice Evropske unije. Ampak ne, ne, vaša koalicija prvo, ko je prišla na Vlado, kaj je storila?

In morda še za na konec, ne, zakaj smo v opoziciji tako začudeni danes nad izjavo predsednika Vlade, da je to njegova najboljša kandidatka, ki jo je pač uspel pripeljati v Državni zbor? zaradi tega, ker na zaslišanju pred odborom ni povedala niti enega konkretnega ukrepa, na kakšen način bo omogočila zdravstveni sistem kvalitetnejši in dostopnejši državljanom. In glede na to, kar pa je povedala, lahko zaključim samo z besedami: bog pomagaj slovenskemu zdravstvu. Hvala. Naslednji dobi besedo mag. Borut Sajovic, izvoli. Spoštovane, spoštovani. Hvala lepa za besedo. Imam srečo, da sem v rednem delu zadnji razpravljavec zato, da lahko zaključimo pozitivno pa s pravimi sporočili, predvsem pa s sporočilom optimizma, volje do dela, da zaupamo drug v drugega. Očitno k enemu bogu molimo že 30 let, pa nam to ni pomagalo. Je en parafraziran pregovor, da ne le kar veleva mu stan, kar mora človek za sočloveka storiti, je dolžan. In tako sem iskreno, osebno, človeško ne politično začutil kandidatko.

ki so seveda kritično prekritično, ker govorimo o začetku poti neke osebe razmišljali: pred nami je sprememba, reforma je sprememba, reforma ali pa je reforma sprememba. Tem je bilo izrečenih kopico stavkov. Dejstvo je, da ko mi primerjamo neke stvari iz obdobja začetka naše države vidimo, da smo vztrajno grešili 30 let. en velik dosežek te ministrice, ki se je lotila svojega poslanstva skromno, a optimistično, bo, če bomo šli z drobnimi koraki v pravo smer, če bomo ta trend destrukcije, poslabševanje javnega zdravstva obrnili v pravo smer in zato mi je bila njena iskrena človeška debata preprosto všeč. Mi, če hočemo uspeti, ne moremo uspeti samo z ministrico, ministrom, ker nihče ni bil in ne bo superman. Napačno bi bilo tudi razmišljanje, če bi vseh nas 90 razmišljalo enotno. Zdravstva spremeniti ali reformirati ni možno s super zakonom. Ni možno zato, ker spremembo v zdravstvu lahko dosežemo z družbenim dogovorom. Ob imenu kandidatke so se oglasili številni. Če odmislimo nas v dnevni politiki, je bilo v zgodovini Slovenije malo ljudi, ki so imeli voljo zasesti to odgovorno funkcijo, da bi bilo toliko pozitivnih mnenj z različnih strani. Oglasila se je Zdravniška zbornica, vesel sem bil sporočila gospe Beovićeve. Zgodbo so podprli poznavalci, zdravstveni sistem, dosedanji ljudje iz zdravstvene politike. Zgodbo so podprli na strateškem svetu in zgodbo so podprli, kar je mogoče najpomembnejše, tudi njene sodelavke in sodelavci na ministrstvu. In to je dobra popotnica, tudi sodelovanje vseh nas, da končno uspemo in naredimo prelomen korak, da voz obrnemo v pravo smer. Dobro je, da je kandidatka ekonomistka in da se bo seveda odločala ali pa predlagala rešitve na podlagi dejstev. Velika skrb je bila izražena za digitalizacijo. Ja, zakon se bo v naslednjem tednu v tej dvorani stari zakon poslovil iz debate in nova zgodba je praktično že že napisana, spisana in dokončana in bo nadgradnja tistega, kar smo v tej dvorani potrdili vsi, levi, desni in sredinski, da če hočemo iti naprej, moramo vedeti, kje smo. Neštetokrat sem slišal številko neopredeljenih. Mediji kar tekmujejo v tem, kdo jo bo bolj napihnil, kdo jo bo bolj povečal, čeprav za to realne osnove ni. Izbrani zdravnik je pravica nedolžnost in v številki, ki je večja od 100000, so številni, ki si zdravnika sami, po svoji lastni volji niso želeli izbrati. Niso si ga želeli izbrati, ga ne potrebujejo, imajo drugačen razmislek ali pa drugačno rešitev. Številni ljudje, ki so državljani in državljanke te države in so pri nas na taki obliki začasnega ali drugačnega dela, si ga tudi niso izbrali, ker si ga ne želijo ali pa ga imajo izbranega kje drugje.

Še bolj preprosto in pa enostavno je pa njeno ključno, pa tudi moje sporočilo, ki je tudi apel stroke, državljank in državljanov imamo kolikor jih imamo, tudi zdravnikov, in tisti, ki so… / izklop Hvala. Čas je potekel. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predsednik Vlade, dr. Robert Golob.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 Vidim, da ni želje po razpravi, zato zaključujem razpravo. Prehajamo na odločanje o predlogu kandidatke za ministrico za zdravje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Prehajamo na odločanje o naslednjem sklepu:

Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem ugotavljam, da je dr. Valentina Prevolnik Rupel imenovana za ministrico za zdravje. Prosim novoimenovano ministrico, da se nam pridruži ter v skladu s 113. Členom Ustave Republike Slovenije priseže pred Državnim zborom.

Prisegam, da bom spoštovala ustavni red, da bom ravnala po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovala za blaginjo Slovenije.

Če želi nova ministrica nagovoriti Državni zbor ima možnost dobiti besedo? Izvolite. **Nadaljevanje podpredsednik Državnega zbora, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani predsednik Vlade! Zahvaljujem se vam za izkazano zaupanje, da ste me potrdili za ministrico za zdravje. To funkcijo prevzemam z veliko mero odgovornosti in zavedanjem kako pomembna naloga je pred mano. Obljubljam, da bom z znanjem in srčnostjo pripravljala in predlagala rešitve, ki bodo vodile do dostopnega in kakovostnega javnega zdravstvenega sistema. Verjamem, da mi boste na tej poti pomagali tudi vi. Hvala za podporo. Hvala. Ministrici čestitam k imenovanju in ji želim uspešno opravljanje novih dolžnosti. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Predsednik Vlade, dr. Robert Golob je na podlagi 112. člena Ustave Republike Slovenije in 13. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije, Državnemu zboru 4. oktobra 2023 predlagal, da Ireno Šinko razreši **42. TRAK (VI) 16.25** (nadaljevanje) s funkcije ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za dopolnilno obrazložitev dajem besedo predsedniku Vlade, dr. Robertu Golobu. Izvolite. Spoštovani poslanke, poslanci! Danes sem tukaj pred vami s predlogom za razrešitev ministrice za kmetijstvo, gospe Irene Šinko. Take odločitve nikoli niso lahke in tudi tokrat ni tako, ampak kot predsednik vlade sem dolžan, da poskrbim, da ekipa deluje usklajeno in skupaj z zastavljenimi cilji. Zato je včasih treba tudi sprejeti kakšno odločitev, ki ni ne enostavna, ne lahka, ampak je to moja odgovornost in tudi dolžnost. Jaz bi se rad ministrici ob tem zahvalil za vse, kar je naredila dobrega, za ves trud,

Spoštovani predsedujoči, spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, spoštovane poslanke in spoštovani poslanci, kolegi ministri! Vsi skupaj lepo pozdravljeni! Moja odločitev, da ne podam odstopne izjave, ampak da naj o podanem predlogu razrešitve odloča Državni zbor, je v skladu s prisego, ki sem jo dala pred tem Državnim zborom. 112. Člen Ustave Republike Slovenije v 1. odstavku določa, da ministra imenuje in razrešuje Državni zbor na predlog predsednika Vlade. V predlogu za razrešitev se mi očita, da nisem pravočasno in ustrezno reagirala v situacijah, ki so pomembne za zaščito potrošnikov, da nisem ustrezno se odzvala, ko je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ni ustrezno obvladovala kriznih dogodkov in obveščenih potrošnikov, zato sem izgubila zaupanje predsednika Vlade. Kot ministrica pristojna za področje nadzora nad varnostjo živil zavračam te očitke. Uprava izvaja uradni nadzor nad vsemi izvajalci dejavnosti, tudi nosilci živilske dejavnosti. Ta nadzor se izvaja na podlagi ugotovljenega tveganja. V notranjem prometu uprava preverja skladnost živil, ki prihajajo iz tretjih držav, držav Evropske unije in Slovenije. Letno se odvzame od 4 tisoč 200 do 5 tisoč 300 vzorcev, ki se analizirajo na različne kemijske, mikrobiološke ter druge parametre. Poleg tega inšpektorji in uradni veterinarji odvzamejo dodatne vzorce. V letu 2022 jih je bilo odvzetih 241. Uradni nadzor izvaja vzorčenje živil tudi na uvozu, ki ga predpiše Evropska komisija in je dopolnjen še z nacionalnim programom. Tako je bilo letos v sklopu tega programa obravnavanih 1264 pošiljk, odvzetih 469 vzorcev, od tega 273 na pesticide. Poleg tega je bilo na meji zavrnjenih 39 pošiljk. V primeru ugotovljenih neskladij v sklopu uradnega nadzora vzorcev sadja na ostanke pesticidov iz Srbije je uprava izvedla še dodatne aktivnosti, in sicer zadržala je 17 pošiljk, od tega je bila ena neskladna. V sklopu letnega načrta vzorčenja je bilo od 1. avgusta odvzetih 25 vzorcev sadja, 78 vzorcev zelenjave. Povečalo se je število izrednih inšpekcijskih nadzorov pri nosilcih živilske dejavnosti, ki se ukvarjajo z distribucijo sadja in zelenjave. Na podlagi vsega navedenega lahko ugotovim, da je uradni nadzor, ki ga nad izvajalci dejavnosti izvaja uprava učinkovit in se izvaja v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo. Ustreznost in skladnost delovanja uprave z veljavno zakonodajo potrjujejo tudi številne zunanje revizije, jih v skladu s svojim programom dela opravlja Evropska komisija, katerih poročila so pa tudi javno dostopna. Pri svojem delu sem strokovnost, zakonitost in poštenost vedno postavila na prvo mesto v dobro resorja in državljanov Slovenije. Tako bo ostalo tudi naprej, ne glede na funkcijo. Ob koncu si za resor kmetijstva, gozdarstva in prehrane, primernejši naziv bi bil hrane, želim, da funkcijo zasede čim prej stalni minister, kajti glede na kompleksnost tega resorja so potrebne ne odločitve vodstva o pomembnih vprašanjih. Po zadnji spremembi strateškega načrta, ki jo je Evropska komisija potrdila nedavno, morajo še letos biti sprejete izvedbene uredbe za nemoteno izvajanje skupne kmetijske politike prihodnje leto. Nujna pa je tudi izvedba pripravljenih ukrepov za kmetije na poplavnih območjih še letos.

Naj končam s stavkom, ki ga je pred kratkim izrekel nekdo: novinci v politiki ostanejo sami sebi namen. Res je, to drži. In tisti, ki ga je izrekel, naj se nad izrečenim stavkom zamisli. V mojem primeru ni šlo za željo po oblasti. Nikoli se nisem strankarsko borila za položaje, niti kandidirala, ampak bila povabljena k sodelovanju. Verjela sem, da je mogoče stvari narediti boljše, vendar včasih iz takšnih ali drugačnih razlogov tega ne gre, kot bi si želeli. Kljub temu ni nepomembno, kaj bo s slovenskim kmetijstvom v prihodnjih desetletjih. Nujno je, da ohranimo zadostno in kakovostno pridelavo hrane, na eni strani zaradi naših otrok in vnukov, ker ni nepomembno, kaj bodo jedli, na drugi strani pa tudi zaradi nacionalne varnosti. Voda in hrana sta osnovni dobrini strateškega pomena, ki v pomanjkanju lahko sprožita konflikte, v času vojn ali drugih kriz pa pomembno vplivata na končni izid. In vse bolj se zdi, da se bližajo časi, ko bo zelo pomembno, katere stvari bodo države sposobne zagotavljati same. Iskrena hvala vsem za konstruktivno sodelovanje, ki je bilo včasih tudi kritično, vendar verjamem, da z namenom izboljšanja resorja in v dobro državljanov. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija Krščanski demokrati bo predstavila dr. Vida Čadonič Špelič. Izvoli. **DR. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni, gospod predsednik Vlade, ministrski zbor, kolegice in kolegi! V Novi Sloveniji smo z zanimanjem čakali kdo bo novi minister za kmetijstvo. Ni ga bilo lahko najti. Opogumila se je Irena Šinko, ki je imela vse možnosti, da bi bila dobra ministrica. Glede na njeno izobrazbo in izkušnje s kmetijstvom so kmetje od nje veliko pričakovali. Kako pa smo njeno delo videli v Novi Sloveniji? Prvi zdrs se je zgodil v začetku junija lani, ko je gospod predsednik Vlade pogumno napovedal, da bo država odkupila ves pridelek slovenske pšenice. Izrednega odkupa seveda ni bilo. Ministrica Šinko je bila takrat tiho, verjetno je bila presenečena. Avgusta istega leta je predsednik spet izrazil nekaj novih pogumnih obljub: Kmetom bomo pomoč po suši izplačali še istega leta, ne tako kot prejšnje vlade, čez eno leto, je povedal. Ministrica je bila ponovno tiho v javnosti, čeprav je dobro vedela, da je po veljavni zakonodaji treba počakati do naslednjega leta, da državni statistični urad objavi podatke o povprečnem pridelku za preteklo leto. Kmetje so začeli dobivati obljubljeno pomoč točno leto po suši, torej julija letos. Ministrica je bila naprej tiho tudi pri ustanovitvi strateškega sveta za prehrano, ko v njej najprej ni bilo nikogar iz področja kmetijstva, čeprav je vodila resor, ki ima edini v svojem naslovu besedo prehrana. Potem so v strateški svet imenovali tudi strokovnjake s področja kmetijstva, vendar so v manjšini. Svojevrstna kalvarija za ministrico in sramota za stroko pa sta bila poslanska Zakona o zaščiti živali in kmetijsko gozdarski zbornici, ki sta napovedala nekakšno vojno slovenskemu kmetstvu. Politika se ni ustavila niti pred mirnim protestom kmetov. Ministrica je kmete podpirala, ni pa zmogla poguma povedati na glas in z javno, da zakonom takrat ne nasprotuje. Celo več, javnosti ni vse do 5. oktobra letos, ko je že bila na odhajanju, jasno priznala, da določenih rešitev v zakonu o zaščiti živali enostavno ni mogoče izvajati in da zanje tudi niso zagotovljena finančna sredstva, kar potrjuje tudi predlog proračuna. Zakon tudi ne ureja problematike zavetišč, je takrat priznala. Kakšna je resnica o tem zakonu?

prišli pa so poslanski amandmaji, ki niso reševali temveč so po besedah predstavnice Zakonodajno-pravne službe zakon še poslabševali. V Novi Sloveniji se sprašujemo, mar ni takrat že koalicija odstavila ministrico Šinkovo. Ministrica tudi ni protestirala pri Zakonu o kmetijsko gozdarski zbornici, čeprav kot pravnica dobro ve, da je protiustaven. Ministrica Šinkova je do letošnjega septembra vozila slalom med političnimi željami svojega šefa, torej predsednika vlade, in stroko, ki jo je glasno opozarjala na napake. Irena Šinko žal ni mogla zaupati veliko ljudem, zato so jo začeli zapuščati kadri, ki pomenijo strokovno hrbtenico Ministrstva za kmetijstvo in prehrano. Tako je postajala vse lažja tarča nasprotnikov, predvsem tisti iz Kabineta predsednika Vlade. Septembra se je zgodila Uprava za varno hrano. Nekritično je podpirala slabo vodstvo in celo v javnosti branila nepravilnosti tako pri delu kot pri obveščanju potrošnikov. Ni udarila po mizi, kot bi morala, ko je prva varuhinja potrošnikov v državi prepričevala javnost, da strupi niso vedno strupeni in da je poslovni interes nad vašim zdravjem, spoštovani potrošniki. Slabo sporočilo za slovenskega kmeta in za slovensko industrijo. Vedno je namreč treba razkriti lopove, da zaščitimo potrošnike. Predvsem, da zaščitimo tiste pridelovalce, predelovalce in trgovce, ki spoštujejo predpise in takih je večina. Irena Šinko je izgubila zaupanje predsednika Vlade, ker mu je verjetno na začetku preveč zaupala. In ker na ministrstvu ni zamenjala ljudi, ki niso znali ali hoteli delati, temveč so jih kimali, bojte se takih. Zato so oni sedaj pripomogli k njeni zamenjavi. Za sabo pušča grenak priokus, ker takrat, ko je bil še čas, ni zmogla odstopiti sama in se resnično postaviti na stran stroke, ki je do zadnjega to od nje pričakovala. To je do sedaj v tej Vladi zmogla samo ena ministrica, Tatjana Bobnar. Predsednik Vlade pa si je z današnjim dnem naložil veliko odgovornost glede na stanje v kmetijstvu in na Ministrstvu za kmetijstvo, verjetno večje, kot se jo morda danes zaveda. Žal nam tudi danes ni postregel z vsebinskimi razlogi za razrešitev ministrice Šinkove.

Hvala, predsedujoči. Spoštovani predsednik Vlade, ministrice in ministri, kolegice in kolegi! Na prvi pogled se zdi, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano eno tistih ministrstev, ki ni tako pomembno za upravljanje z državo in družbo, a temu ni tako. Socialni demokrati se zavedamo, da so področja omenjenega ministrstva temelj naše družbe, konec koncev je pridelovanje hrane, nadzor nad njeno kakovostjo in skrb za prehransko samozadostnost v rokah tega ministrstva. In kot vemo je hrana ena izmed osnovnih življenjskih in strateških dobrin. Pred nami je danes odločanje o predlogu razrešitve aktualne ministrice, ki ga je v Državni zbor poslal predsednik Vlade. Poslanke in poslanci bomo, tako kot smo ministrico imenovali tudi razrešili oziroma o njeni razrešitvi glasovali. Ministrica ne uživa več zaupanja predsednika Vlade, zato nam je poslal predlog, da jo s tega mesta tudi razrešimo. Ministrica bo odšla, a težave kmetijstva, ribištva in gozdarstva bodo ostale in počakale na njenega naslednika oziroma naslednico.

Na koaliciji je, da ohranimo male kmetije in kmetije na najzahtevnejših področjih. Naslavljati moramo vprašanja varovanja naših gozdov in boljšega upravljanja z njimi. Navsezadnje pa moramo aktivno pristopiti tudi k oblikovanju predlogov, kako zvišati dodano vrednost kmetijskih proizvodov, ki proizvajajo naši kmetje in kmetice. našteto je del našega programa in verjamem, da bomo tudi v bodoče z novim oziroma novo ministrico lahko konstruktivno sodelovali. Socialni demokrati smo bili in bomo partner, ki bo na mizo prinesel kvalitetne in dodelane rešitve,

Čas ministrovanja Irene Šinko na resorju kmetijstva, gozdarstva in prehrane bi na kratko lahko označili kot čas nadaljevanja po starem. Večjih sistemskih sprememb, ki bi kakorkoli posegle v status quo na področju kmetijstva, v tem času nismo videli. Nadaljevala se je popolna podreditev in nekritično sprejemanje kmetijske politike, ki se oblikuje v centrih moči v Bruslju. Na področju zaščite živali smo proaktivno vlogo morali prevzeti poslanke in poslanci, namesto da bi to vlogo igralo resorno ministrstvo. Prav tako nismo zaznali nobene proaktivnosti pri prilagajanju pridelave hrane, zlasti rastlinske hrane na izzive podnebne in biotske krize ter s tem povezanih stoletnih suš, poplav, toč, vetrolomov in drugih ekstremnih vremenskih pojavov, ki najbolj ogrožajo našo že tako slabo prehransko varnost. Če kaj, se je v času svojega mandata proslavila kot borka za ohranjanje živinoreje, kar je v diametralnem nasprotju s tem, kar smo od Vlade na tem področju pričakovali. Gre za sektor znotraj kmetijstva, ki je zaslužen za največje izpuste toplogrednih plinov, kjer smo v Sloveniji, razen pri oskrbi s prašičjim mesom, več kot sto odstotno samooskrbni. Tako visoke stopnje samooskrbe z govejim, konjskim, perutninskim mesom in mesom drobnice ter mlekom nam v veliki meri omogoča uvažanje, uvoz in uporaba soje, genetsko spremenjene soje, pridelane na pogoriščih tropskega pragozda. Čeprav Slovenci pojemo preveč mesa, veliko več od povprečja EU, in toliko, da celo Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja pred prekomernim uživanjem mesa in mesnih izdelkov, je ministrica največ bojne razpoloženosti pokazala prav na področju ohranjanja statusa quo na tem področju. Predsednik Vlade v predlogu za razrešitev kot razlog navaja ministričino neustrezno odzivanje na situacijo v zvezi z obveščanjem pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki ni ustrezno obvladovala kriznih dogodkov, povezanih z nevarno hrano, in ni zagotavljala pravočasnega, jasnega in zanesljivega obveščanja javnosti o živilih, ki niso varna za uživanje in potrošnjo. Uprava je tu pač delovala po protokolih po protokolih, ki so bili postavljeni mnogo pred prihodom Irene Šinko na položaj ministrice, in po protokolih, ki so se v tem dotičnem primeru sicer izkazali za neustrezne, a v resnici ni bilo niti časa, da bi ministrica pripravila predloge sprememb teh protokolov. Tako da izgleda, da je uradni razlog razrešitve ministrice bolj kaprica kot utemeljen očitek. Na koncu mi dovolite, spoštovana ministrica, da se vam zahvalim za minulo delo. V Levici razrešitvi, razrešitvi Irene Šinko ne bomo nasprotovali. Hvala. Hvala. Stališče Poslanske skupine Svoboda bo predstavil mag. Borut Sajovic. Izvoli. Spoštovani predsednik Vlade, spoštovana ministrica Irena Šinko v imenu poslanske skupine, prijazen, iskren in pa hvaležen človeški pozdrav! Predsednik Vlade, dr. Robert Golob, nam je sporočil težko osebno politično odločitev. V poslanski skupini jo razumemo in jo podpiramo. Politika je kdaj kruta, nehvaležna, dejstvo pa je, da ministrice in ministri morajo uživati zaupanje predsednika Vlade. To je bilo dejstvo in aksiom že že v atenski demokraciji pred našim štetjem. Vem, verjamem in prepričan sem, da bo predsednik vlade storil prav vse, da državljanke in državljani te države jemo zdravo, varno, cenovno dostopno in v največji možni meri doma v Sloveniji pridelano hrano. To je njegova velika pravica in pa odgovornost. V poslanski skupini Gibanja Svoboda mu bomo pri tem pomagali. Področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane je za Gibanje Svoboda izjemno pomembno in je zato vselej deležno naše pozornosti. Vseskozi ga razumemo kot enega izmed ključnih strateških področij, ki potrebuje veliko mero politične volje in odločnosti, in to ne samo za reševanje aktualnih problemov, ampak tudi za iskanje pravih razvojnih poti. V mandatu te Vlade je bilo tudi s pomočjo ministrice, gospe Irene Šinko, na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrano narejeno veliko dobrega. Naj spomnimo samo na nedavno hitro in učinkovito pomoč kmetijstvu pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov, ali ko je vladna ekipa takoj ob nastopu mandata tudi v kmetijstvu uspešno ublažila posledice energetske krize. Prav tako ne smemo in ne pozabljamo na izviren pristop pri zaščiti kmeta in kmetice v slovenski verigi preskrbe s hrano in to na način analitičnega zbiranja podatkov vzdolž celotne prehranske verige, ki je dal rezultat. Prav to je dalo tudi potrebno podlago za nadaljnje ukrepe. Čeprav nekateri kmetijstvo razumejo bolje rečeno želijo razumeti kot velik tanker, ki se obrača počasi, bo treba pohiteti z reformnimi koraki, tako zaradi napredne kmetijske prakse širom EU kot tudi zaradi vse bolj grozečih podnebnih sprememb. Nujno je zavedanje, da je samooskrba z zdravo in varno hrano med ključnimi stebri nacionalne suverenosti. Področja, ki spadajo pod okrilje kmetijskega ministrstva, torej niso imuna na družbene spremembe in kličejo po odločnih razvojnih premikih. Politika Gibanja Svobode je zato na treh področjih razpoznavna, jasna in ambiciozna. Rečeno na kratko, vsa naša prizadevanja izvirajo iz naslednjih premis, zagovarjanje trajnostnega in inovativnega kmetijstva z ustreznim varovanjem kmetijskih zemljišč, ohranjanje naravnih virov ter pestrosti živalskih in rastlinskih vrst, skrb za prav najvišje standarde na področju in zaščite ter dobrobiti živali ter zagotavljanje varne in kakovostne hrane. Poleg zahtevnih podnebnih in družbenih sprememb sta tudi podedovanje, stanje in statistika v kmetijstvu, žal, neizprosna. Za nadaljnje soočanje z neštetimi izzivi slovenskega kmetijstva je najprej potrebno neomajno zaupanje med predsednikom Vlade in pristojnim ministrom. Če je to porušeno je delovanje izvršilne veje oblasti na tako kompleksnem področju nemogoče. Tako je bilo v preteklosti in tako **47. Razumevanje tega s strani zakonodajne veje oblasti pa je hkrati tudi izraz zrele in transparentne politike. Podaljševanje stanja nezaupanja med omenjenima akterjema bi škodovalo slovenskemu kmetu in kmetici ter nazadnje tudi vsem nam, potrošnikom. Poslanski skupini gibanja Svoboda se zahvaljujemo gospe Ireni Šinko za opravljeno delo. Od novega ministra ali ministrice pa pričakujemo nadaljevanje zastavljenih projektov in nalog v skladu s programom gibanja svobode in tudi koalicijsko pogodbo, kot tudi povrnitev zaupanja v ključne inštitucije pod okriljem kmetijskega ministrstva. Hvala. Hvala. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil gospod Tomaž Lisec. Izvoli. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani predsednik Vlade, ministri, državni sekretarji, kolegi, kolegice! Vsem skupaj lep petkov pozdrav! Za uvod po besedah kolega Sajovica iz Gibanja Svoboda in hvalospevih ministrici še manj razumemo zakaj imamo današnjo točko dnevnega reda oziroma zakaj se mora Irena Šinko posloviti z mesta ministrice za kmetijstvo. Na seji 12. maja letos na predlog SDS pri točki Priporočila za takojšnje reševanje položaja slovenskega kmetijstva smo ob zaključku razprave v Poslanski skupini SDS povedali oziroma sem sam kot predlagatelj povedal, citiram: !Ta seja ni interpelacija resorni ministrici za kmetijstvo, ampak spodbuda njej, ker očitno nima veliko podpore v delu koalicije za še bolj aktivno delo v dobrobit kmetov. Danes smo z njene strani dobili kar nekaj pozitivnih informacij, da se bodo najprej pogovarjali in da bodo novi ukrepi. Skratka, upamo, da je ta seja prisilila ministrstvo in pa koalicijo, da bo bolj aktivno začelo delovati na področju kmetijstva. Ne ustvarjate novih problemov, rešujte jih, ampak če boste reševali zadeve kot jih rešujete v preteklem letu ste namesto dobrih obljub sejali slabe ukrepe, to ne bo dobro." In slabih pet mesecev kasneje predsednik Vlade zamenja ministrico. Za začetek, ta ministrica ni imela oziroma ne bi smela imeti težkega dela, ker je bilo na področju kmetijstva veliko opravljenega v prejšnjem mandatu. Čeprav tako citiram kolega Sajovica pri prejšnji točki: "Če hočemo iti naprej, moramo vedeti kje smo oziroma če želiš delati za prihodnost, moraš poznati zgodovino." Tukaj pred sabo imam 21 točk, s katerimi se lahko kot predstavniki prejšnje vlade in prejšnje koalicije pohvalimo kaj vse smo naredili. Pomoč prašičerejcem 678 milijonov, čebelarjem 900 tisoč, več zdrave hrane zaradi Zakona o javnem naročanju, interventni zakon za sadjarje in vinogradnike 7 milijonov, ukrepi pomoči zaradi covid v kmetijstvu 27 milijonov, enkratni solidarnostni dodatek za člane kmetij v letih 2020, 350 tisoč evrov, uspešno črpanje evropskih sredstev, dodatnih 310 milijonov evrov za kmete, zakon o zaščiti živali, zagotovitev kmetijskih zemljišč za raziskovalno in izobraževalno dejavnost, krajši plačilni roki na področju kmetijstva, nov zakon o zadrugah, ukrepi pomoči zaradi povečanja cen energentov in mineralnih gnojil 33 milijonov, prenova zemljiške zakonodaje preko Zakona o kmetijskih zemljiščih, novela Zakona o agrarnih skupnostih, novela Zakona o divjadi in lovstvu, novela Zakona o morskem ribištvu, novela Zakona o kmetijstvu in posamezni dosežki predsedovanja Slovenije Svetu EU. Skoraj vse je bilo opravljeno. Le kakšne malenkosti zaradi slabe slovenske statistike na področju kmetijstva bi bilo potrebno še dodelati in uspešno črpati evropska sredstva, na področju kmetijstva pa bi bilo vse dobro. Ampak kakšno pa je dejstvo? Dejstvo je, da imamo prvič v zgodovini Slovenije Vlado, ki v koalicijski pogodbi nima niti poglavja o kmetijstvu,

oziroma toliko o kmetijski politiki trenutnega predsednika Vlade, ki pa je, kar se danes še bolj kaže, očitno zelo aktivno oziroma za ministrico, celo usodno deloval iz ozadja. Sam ali s kakšno prišepetovalko, to bomo verjetno še izvedeli, a deloval je v škodo slovenskega kmetijstva in podeželja. Ščitilo se je prekomerno število nutrij, medvedov, divjadi in zveri, ubijalo pa se je z živinorejo. Zato danes še toliko bolj drži, kot je pred slabega pol leta nekje zapisal nek slovenski kmet: "Pred leti nas je bilo strah naravnih nesreč, sedaj pa nas je strah besed in dejanj vlade Roberta Goloba." V zadnjem letu smo bili s strani vladajoče koalicije in tudi Vlade priča vrsti predlogov in ukrepov, ki zatirajo aktivno delo slovenskega kmeta. V Poslanskih skupinah SDS pa tudi Nove Slovenije smo sklicevali seje. 11 vsebinskih sej v dobrem letu na predlog SDS in Nove Slovenije in le dva kratka zakona s strani resornega ministrstva. V poslanskih skupinah koalicije smo opozarjali, predlagali sklepe, priporočila, ali je bilo vse zavrnjeno ali pa so bili sprejeti neki sklepi, ki vso reševanje kmetijske problematike postavljajo v nek nedoločen čas, kraj in prostor. Pozivali smo vlado, da nemudoma prilagodi okolijske zahteve za kmetovanje na območjih Nature 2000. Pozivali smo Vlado, da podnebne in okolijske ukrepe iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike izvede na kmetu dostopen, uporaben in izvedljiv ter trajnosten način. Pozivali smo Vlado, da vsa neposredna plačila in ostala sredstva uskladi z inflacijo. Pozivali smo vlado, da nasprotuje sprejetju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev. Pozivali smo Vlado, naj nemudoma pripravi zakonske spremembe za zaščito najboljših kmetijskih zemljišč. Pozivali smo Vlado, da sprejme ukrepe za ureditev verige preskrbe s hrano in zagotovi pravične cene za kmete. Pozivali smo Vlado, da dokončno zagotovi zmanjšanje populacije zveri in divjadi na nosilno kapaciteto okolja in še mnogo drugih priporočil in sklepov, a skoraj vse se je zavrnilo. Skratka eden izmed problemov ne samo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in odhajajoče ministrice je, ampak tudi celotne Vlade, da se je prvič zgodilo, da ta Vlada nima normativnega programa dela Vlade, torej sama Vlada, samo ministrstvo ne ve kaj bi počelo in kako naj bi stvari počelo. Dejstvo pa je, da so se pripravili določeni ukrepi s strani te Vlade, ki niso bili usklajeni in oblikovani v dogovoru s kmeti, niso celo zasledovali okolijskih ciljev in ti ukrepi vodijo v zaraščanje kmetij, opuščanje kmetovanja ter širjenje zveri in tujerodnih vrst. Dovolite, da naštejem le nekaj negativnih ukrepov te Vlade. procentna obdavčitev plačil OMD prvič v zgodovini in celo Vlada sama zapiše, da je bila to anomalija, ker prej ta plačila niso bila obdavčena. Potem je ta Vlada sprejela slabe spremembe skupne kmetijske politike do leta 2027. Problem na Naturi 2000 in strožji režimi, ki že delajo škodo. Fiasko z razpisom za odkup pšenice. Veliko je bilo takrat lani razprave o tem, kaj bo vlada naredila, bil je objavljen razpis, eden se je javil, a je nato odstopil od ponudbe. A ta razpis ni izsilila ministrica v odhodu, ampak je silil sam predsednik Vlade, ko se mu je kot že tolikokrat v tem mandatu zgodilo, da je hitreje govoril kot razmišljal. Torej, odločitev ministrice o razpisu je izsiljena s strani slabega šefa. Nadalje. Zakon o gospodarski pomoči zaradi cene energentov, ker je vlada izpustila 50 tisoč kmetov, ki nimajo statusa pravne osebe, ne podpora svetovnemu tekmovanju mladih čebelarjev. V rebalansih oziroma v proračunih je manj sredstev za razvoj podeželja. Na primer proračun za leto 2024 je le slabih 49 milijonov za pomoč ob naravnih nesreč za področje kmetijstva, pri 9,9 milijarde nekje navidezno izračunane škode, le 49 milijonov v proračunu, v letu 2025 nič evrov. Za 10 milijonov se zmanjšujejo sredstva za področje varne hrane. Ko smo pri varni hrani, glede spletk, glede vodenja Uprave za varno hrano, kjer dejansko ni kadrovala ministrica, kjer kadruje predsednik Vlade s svojo spremljevalko. Po našem mnenju je to ena od ključnih točk razhoda predsednika Vlade in ministrice, ko osebne prijateljice, spremljevalke predsednika Vlade dobijo prednost pred stroko in izkušnjami. prišla je zgodba, ki naj bi bila povod za razrešitev ministrice, ampak nekaj se je moralo narediti medijsko, da se je ministrico, ki je bila moteč faktor izločilo. Imamo fiasko glede košarice živil, kjer ne resorna ministrica in niti predsednik Vlade slovenskemu potrošniku ne znata dati odgovora zakaj so cene v trgovinah tudi do 30 % dražje, oni pa nas še kar prepričujejo, kako se košarica živil zmanjša. Skratka, ta košarica živil je le nadaljevanje delovanje predsednika Vlade, kot rečeno, ki se mu je še enkrat več zgodilo, da je hitreje govoril kot razmišljal in ministrica mora sedaj na vse kriplje zagovarjati tisto pri košarici živil, kar vsak kupec po plačilu v trgovinah lahko zanika. Potem je tukaj nedomišljen ukrep izplačila po lanskih neurjih. Še enkrat, ministrica je bila postavljena pred dejstvo, kar je rekel predsednik Vlade, ko je govoril neumnosti ob nepoznavanju sistemske zakonodaje. Potem je tukaj strateški svet za prehrano, ko je bila ministrica tiho, ko se je skupaj s pomočjo predsednika Vlade in njegove spremljevalke oblikoval ta strateški svet mimo nje. Naslednji slab oz. negativen ukrep te vlade je nesodelovanje s kmečkimi organizacijami. Kmečke organizacije zapustijo sestanek, ker so na sami Vladi neresni oz. po njihovih citatih, ker dobijo za odgovor samo floskule, po njihovih javnih izrečenih pa pove to veliko tudi o predstavnikih Vlade. In še dve zadevi. Zakon o zaščiti živali. Tukaj za tak slab zakon ni krivda ministrice, ampak je njena krivda, da je bila tiho, in da smo sprejeli slab zakon, oz. ga je koalicija sprejela, potrjuje odločnost ministrice, potem ko je že izvedela, da bo kmalu bivša ministrica. Citiram, pri samem vetu na odboru je ministrica, gospa Šinko, povedala, »potrebno pa je povedati, da so določene rešitve v zakonu težko izvedljive oz. nemogoče izvedljive«. Potem drugo, kar je potrebno izpostaviti, za ta zakon niso zagotovljena finančna sredstva. In pa tretje, predlog sprememb pa ne ureja problematike zavetišč, ki je še vedno ostala nedorečena. Škoda za to odločnost ob koncu njenega mandata. Prav tako je tudi sama verjetno bila presenečena, ko je v Državni zbor s strani poslancev Gibanja svobode prišel Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, kjer je verjetno začrtal pot kako ne sme sodelovati s kmetijskimi organizacijami. Skratka, namesto, da bi ta Vlada, predvsem predsednik Vlade zagotovila pomoč kmetijstvu in sodelovala s kmetijskimi organizacijami, se je odklanjalo sodelovanje oz. je Vlada prišla na usklajevanje nepripravljena, kot da se nadaljuje zgodba od začetka mandata, da je slovenski kmet razredni sovražnik te vlade, ki pravi, da nimajo kmetje kaj protestirati in kaj iskati v Ljubljani, naj pridno delajo, da mu bo potem država za nagrado naprtila dodatno delo in pa nove obremenitve. Skratka ob zaključku, v Poslanski skupini SDS vemo, da ministrica ve kakšno je stanje na področju kmetijstva in tudi, da se spozna na kmetijstvo, to je dejstvo, a v tej vladi je bila politično zapostavljena in to je na žalost njena krivda. Žalostno pa je tudi, da ni oz. ne bo šla zaradi lastnih napak, ampak večinoma zaradi poslušanja in kimanja predsedniku Vlade. Spoštovana ministrica ob odhodu, koalicija vas bo izločila zaradi nutrij, divjih zveri in Zakona o zaščiti živali. Ko je vaše ministrstvo začela voditi spremljevalka predsednika Vlade s prijateljicami. Ministrica krivi pa ste tudi, da niste odšli prej ko ste videli, da nimate politične moči in podpore, kajti še enkrat, ko je vaše ministrstvo začelo voditi spremljevalka predsednika Vlade s prijateljicami bi morali oditi, škoda le, da ste bili prav odločni le ob koncu vašega mandata, ko ste imeli svoj prav in niste hoteli odstopiti, ker morda niste naredili vse prav, zagotovo pa ni ta današnja seja prav za vaš odstop. Skratka, je razlog za vaš odhod neposlušnost? Da. Nas je strah, da bo naslednji minister oziroma ministrica še slabši? Da. Gospa Irena Šinko, srečno na nadaljnjih poteh. s tem smo končali s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo poslank in poslancev o predlogu za razrešitev ministrice. Prvi je k razpravi prijavljen kolega Aleksander Reberšek. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana podpredsednica, za besedo. Spoštovana Irena Šinko, najprej se vam želim iskreno zahvaliti za vaš čas, ki ste ga namenili Ribiški družini Ljubno ob Savinji, hmeljarjem iz Spodnje Savinjske doline, žrtvam poplav in nenazadnje tudi vsem kmetom. Po mojem vedenju ste prva ministrica za kmetijstvo, ki je prišla na teren in se seznanila tudi s sladkovodnim ribištvom na primeru Ribiške družine Ljubno ob Savinji. Za to sem vam zelo hvaležen. Spoštovana Irena Šinko, najbrž vam je jasno, zakaj ste morali oditi. odšli ste zaradi Zakona o zaščiti živali in nutrij. Uroš Bržan pa je moral oditi zaradi odstrela medvedov. Zdaj pa me dobro in pa pozorno poslušajte, enkrat bo odšel tudi tisti, ki je ta teden zamenjal dva ministra, odstavili ga bodo tisti, ki so ga na ta položaj postavili, potem pa bo odšla tudi tista gospa, teta iz ozadja, zaradi katere ste vi, Irena Šinko in Uroš Brežan morala oditi. Pa srečno.

Torej, delovanje 15. Vlade pod vodstvom Roberta Goloba, ddr. Roberta Goloba je kljub kratki dobi kar pestro. Jaz bi jo kar primerjal z dogajanjem v raznih telenovelah. Zdaj ob predstavitvi te vlade je dr. Golob dejal, da je to vlada dveh svetov, sestavljena na eni strani iz izkušenj politikov, na drugi strani strokovnjakov, da tudi verjame, da bo to najbolj uspešna vlada do sedaj in da v to sploh ne dvomi ter da je ta vlada tudi v marsičem edinstvena. ta Vlada se je res veliko vlagalo, celo toliko, da se je razširila na 20 ministrstev in postala je to Vlada, vlada časovnic in obljub, šla je tako daleč, da na koncu celo obljubila, da ne bo več obljubljala. No in zgodba je seveda potekala naprej vse do takrat, ko ministrica, notranja ministrica ga. Bobnar odstopi, ker se upre predsedniku Vlade zaradi vpletanja politike v strokovnost oziroma strokovni kader policije. Nato seveda pride tudi do nadaljnjega zapleta, ko ministru za zdravje, v katerega se največ vlaga in za katerega tudi gospod predsednik vlade Golob trdi, da je to človek, ki bo povedal bobu bob, dobi odstopno izjavo v podpis, kajti minister Loredan je res dejal bobu bob in v tem na žalostil gospoda župana, ljubljanskega župana Zorana Jankovića, zaradi katerega se je potem moral tudi opravičiti, v njega se zaradi tega usmerijo vse puščice, ker ni na področju zdravja teh rezultatov, potem seveda odstopi. Na to se zgodba nadaljuje in ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik se odpravi z delegacijo v New York. Tam seveda kar veliki stroški. Na to očitki glede razpisa za nevladne organizacije, kjer seveda vsekakor vpliva na to, da dobi denar njena prijateljica. In ko SDS napove, da bo interpelacijo, ministrica odstopi,

ter ministrica za kmetijstvo gospa Šinko. Gospod Brežan, vsekakor, za njega se govori in tudi verjamem, da je bil operativec, nenazadnje tudi zato, ker je bil bivši župan, vendar se je zameril torej zdajšnji partnerici predsednika vlade za tem, ker je pač dovolil odstrel medvedov in seveda nenazadnje tudi to, ker so se v Sloveniji zgodile poplave, sanacija je neučinkovita in predsednik vlade žrtvuje ministra, da se nekako otrese očitkov o neučinkovitosti. Glede samega odstopa gospe Irene Šinko, kateri se sicer očita, da mora odstopiti zaradi neučinkovitega dela Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, saj bi naj na policah oziroma je bilo na policah torej sadje, na kateri bi naj bili prepovedani pesticidi, lahko rekel, da je gospa Šinko kot diplomirana kmetijska inženirka in kot diplomirana pravnica, ki je pred ministrovanjem opravljala delo kmetijske inšpektorice, direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, predavateljica in vodja oddelka na Upravni enoti v Murski Soboti vsekakor strokovnjakinja s področja kmetijstva in tega ji ne moremo očitati. Na področju kmetijstva se pa so seveda začeli premiki, najprej zgodi se protest kmetov, kmetje protestirajo z vožnjo traktorjev po Ljubljani, kar razjezi ljubljanskega župana, ki hitro ukrepa in prepove vožnjo traktorjev. koaliciji pa sproži kar hiter ukrep, spremembo zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici in seveda tudi nekako nezadovoljstvo pri kmetu vzbudi tudi sprememba zakona o zaščiti živali. Ministrica Šinko o protestih kmetov nekako stopi na njihovo stran, saj pove, da imajo pravico protestirati in tudi izraziti svoje nestrinjanje s problemi, ki jih seveda oskrbijo in obremenjujejo pri njihovem delu. Prav tako nekako tudi z molkom ali pa z njeno pasivnostjo se postavi na stran kmetov prav pri tem Zakonu o zaščiti živali in Kmetijsko gozdarski zbornici ter s tem dobi nezaupanje predsednika vlade. Še bolj, kar pa je bilo nezaupanje pa to, ker se je postavila na stran dr. Huberta Potočnika, kajti partnerica predsednika vlade gospoda dr. Huberta Potočnika nekako obtoži, da je pravzaprav on odgovoren za poboj nutrij,

moram reči, da je ena izmed teh vzrokov pravzaprav to. Je pa ministrica, čeprav nekako pasivna, ker je zelo težko delovala, nekako zelo težko je zagovarjala dveh interesov, na eni strani interes kmetov, na drugi strani interes Vlade, je pa vsekakor stala vladi ob strani, še posebej takrat, ko je bila tu potekala interpelacija, saj nas je vse opozicijske poslance vedno znova in znova prepričevala, kako je košarica živil vedno cenejša, čeprav je pravzaprav prav podražitev hrane tisti glavni vpliv na inflacijo.

Hvala za besedo. Spoštovani vsi prisotni! Spoštovana ministrica Irena Šinko! Res mi je žal, da danes predsednik Vlade ni zmogel povedati niti enega vsebinskega razloga, zakaj vas menja. Tako bo za vedno ostalo neodgovorjeno oziroma bomo lahko špekulirali, ali je bilo res to vaše strokovno delo oziroma nedelo ali je bila to vaša neposlušnost? mislim, da bi predsednik vlade moral kmetijstvu posvetiti več pozornosti. Od zdaj naprej, ko boste vi odšli, bo to vsekakor moral storiti. Zdaj bo imel seveda gospod predsednik odprta vrata za kadrovanje. V preteklosti smo iz sredstev javnega obveščanja izvedeli, da si je želel kadrovati na ministrstvu, predvsem pa na Upravi za varno hrano.

Sama bi pa na koncu rada v svojem imenu in verjetno v imenu vseh članic in članov Odbora za kmetijstvo rekla hvala za korektno sodelovanje. V tem času smo odpirali prave teme in včasih zmogli

Hvala, podpredsednica. Kolegice in kolegi, kmalu bivša ministrica. Zdaj to, kar imamo danes v tem parlamentu je ena navadna burleska in še en dodaten dokaz, kam nas vladavina novih obrazov čisto vsakič pelje. Gospa Prevolnik Rupar uživa mojo polno osebno in politično podporo, smo slišali prej. To smo slišali že za gospoda Bržana, to smo slišali za Tatjano Bobnar, to smo slišali za Sanjo Ajanović Hovnik, to smo slišali nenazadnje za desno roko predsednika Vlade g. Bešiča Loredana in verjamem, da bomo to slišali tudi za kakšnega bodočega ministra, ki bo sedel tam kot sedaj sedi gospa Šinko. Glede na izkušnje lahko rečemo, kakšna slaba popotnica za ministra so besede predsednika Vlade, če za ministra reče, da uživa njegovo absolutno osebno in pa tudi politično podporo. Ker vsak minister je odvisen od tega, kako prva spremljevalka v državi zjutraj vstane, ali ostane z levo ali ostane z desno nogo in kot bi dejal doktor Boštjan Turk potem: "Kaj fant od naše Tine naredi?" In to je bil problem ministrovanja, ker imamo v tej državi neformalne mreže in pa tiste, ki dejansko vplivajo na to, da se predsednik Vlade odloča drugače kot mu svetujejo politični prišepetovalci, politični sodelavci in pa nenazadnje tudi stroka. To smo videli že v večih primerih, predvsem pa smo to videli na primeru odstrela medveda in pa odstrela nutrije. Zdaj, gospa ministrica, večkrat je bilo že danes rečeno, da smo vas pogrešali. Lahko ste bila dobronamerna, lahko ste dejansko mislila in skušala delovati v dobro slovenskega kmeta, vendar tega vsaj na podeželju nismo slišali, še pod nobeno vlado se ni zgodilo, da bi toliko kmetov prišlo protestirat v Ljubljano s traktorji. Ni bilo vaše odločne podpore, bilo je bolj medlo, pač imajo pravico protestirati. Ko prihajajo razno razne neumnosti, večinoma neumnosti iz Bruslja, nisem nikoli slišal vašega odločnega NE bivšemu bivšemu takratnemu komisarju Francu Timmermansu, kako je potrebno likvidirati 20 tisoč glav govedi na Škotskem, Kakšna kvota bi padla na Slovenijo? Vse zaradi nekega zelenega prehoda, ker se je pač nekdo spomnil, da so krave največje onesnaževalke na tem planetu. Da je potrebno kmetijstvo povsem demantirati, da ga je potrebno uničiti, da bodo tisti, ki potem delajo z umetnimi snovmi hrano seveda lahko dobro biznisirali, ker bo stvar bolj dostopna in tudi dobički bodo večji. Zdaj to, kar vidimo po letu in pol v bistvu je klavrna predstava te Vlade. Danes, je to dober dokaz tega. če lahko v bistvu se niti več kot enih treh stvari, ki bi lahko res rekli da so ta mandat zaenkrat zaznamovali ne spomnim se pravi dva zakona, ki so jih pripravile vladne organizacije in pa recimo zakon, kjer ste uvedli nov davek (Nadaljevanje) kar se tiče zdravstvenega zavarovanja. Mogoče še četrta stvar, zakon, ki je seveda tudi eden od zakonov, zakaj se morate s tega mesta posloviti, se pravi, Zakon o zaščiti živali, kjer vas nikoli nisem slišal, da bi na glas protestirala, da pač so kmetje tisti, ki skrbijo za živali in da pač ne more nek nevladnik iz Ljubljane igrati vloge inšpektorja veterinarja, ki se je več let šolal in lahko pač s 14-dnevnim tečajem pride na domačijo in tam sam ugotavlja kako je za živali poskrbljeno, ali je to ustrezno ali ne. žal kmetje pod to Vlado nimajo takšne perspektive kot bi si jo zaslužili. Nobenih ukrepov ni, ki bi izboljšali status. zanimivo je, da mora oditi ministrica, ki je tukaj v parlamentu rekla, da se je košarica živil za 25 % pocenila. Še vedno čakamo odgovor, gospa ministrica, v kateri trgovini bi državljani verjetno radi slišali, da bi začeli obiskovati to trgovino, ker ga ni izdelka v Sloveniji, praktično, ki se ne bi vsaj za 30 % podražil, odkar je na oblasti Vlada Roberta Goloba. In to so te faze plesa, ki je, ki je vse od 24. aprila in potem kronan 1. junija lansko leto. To je pač ena od faz tega plesa. Zdaj, te vmesne faze bodo, tisti ki spremljate, jaz sicer spremljam, ampak ne dam veliko, prava anketa so volitve, vse to, kar vmes kažejo javnomnenjske ankete, je predvsem za bodisi discipliniranje, bodisi za kreiranje javnega mnenja, pa vendarle mislim, da ena streznitev, ne, ena je neka druga faza tega plesa bo prišla naslednje leto, ko bodo evropske volitve. Zdaj v bistvu ples po plesu se bo pa začel potem v drugi polovici naslednjega leta, ko bo 41 ljudi v tem parlamentu ugotovilo, da če slučajno pride do volitev, da jih bo tukaj mogoče 8 ali 9 in takrat se bo pa v bistvu res začel tisti pravi ples vsaj za 41 poslancev tega parlamenta, če ne bo že prej kdo kam prebegnil. Zdaj, zanimivo je, kako je, in to v bistvu je krivda predsednika vlade, to, kar se danes dogaja z vsemi ministri, je krivda predsednika vlade, kako je Robert Golob pred volitvami za N1 v studiu dejal, preden sem se odločil, da grem v politiko, sem imel na mizi tri možnosti. Prva, da sem v podjetju in sem tiho, ter da se mi plača zniža s 6 tisoč 600 na Druga, da sprejmem milijonsko plačo in grem v tujino in tretja, da naredim nekaj dobrega za državo. zdaj pa poglejmo te tri možnosti. Zdaj prva v firmi ni ostal, se pravi prva odpade. Zdaj druga, da bi vzel milijonsko plačo pa šel v tujino, ta je tudi odpadla, tega ni naredil. Zdaj tretja, da naredi nekaj dobrega za državo, po letu in pol, upali smo, da bo tako, upali smo, ampak vidimo, da po letu in pol tudi ta tretja opcija, ki jo je sam rekel, odpade. Tako, da v bistvu je bolj četrta opcija, ki jo pa ni omenil, se pravi, da skušam s svojimi poslovnimi prijatelji privatizirati energetiko, državo in njene državljane pospraviti na kant. Mogoče bo treba še malo počakati, ampak dejansko, vsaj kar se privatizacije tiče, energetike, se bo kasneje izkazalo. Zdaj, to, kam se pa pelje državo in pa državljane pa lahko že zdaj vidimo. Edina stvar, ki danes nekako daje upanja so besede kolegice Bojane Muršič, ki je v prejšnji razpravi pri ministrici za zdravje rekla, da ima pred seboj samo še pol mandata. Se pravi, po letu in pol je Bojana Muršič rekla, da ima še pol mandata, se pravi, ji daje še leto in pol tej Vladi, in da bo očitno mandat predčasno zaključen. Zdaj, v dobro državljanov bi bilo tako, predvsem v dobro kmetijstva. Zdaj gos Irena Šinko, če bi vse to kar se je danes tukaj govorilo, da ste delala (nadaljevaje) Se pravi, da ste podpirala kmeta, da ste kdaj verjetno na glas tudi v svojih krogih kaj povedala. Ampak če bi pa tudi na glas povedala, bi jaz danes stisnil proti, glas proti vaši razrešitvi, ampak ne bom stisnil niti glasu za vašo razrešitev, ker nisem glasoval za to, da se vas postavi, zakaj bi potem glasoval za to, da se vas odstavi. Danes ste imeli priložnost, in menim, da je niste dobro izkoristili, da bi povedali zakaj dejansko odhajate in da bi povedali kaj vse je potrebno narediti, kaj vse ste želeli narediti, pa zaradi takšnih in drugačnih razlogov niste mogli. mogli. Ni mi žal, da odhajate, ampak lahko pa rečem, da vem, da vam ni lahko in da sočustvujem z vami. In v znak tega sočustvovanja sem v soboto sprejel povabilo mojega lovskega kolega, ki me je na Barje povabil na lov na nutrijo.

in na kratko, bom rekla, kaj so razlogi za njeno razrešitev. Ministrica je nato podala svoj pogled. Razprave so pa tako zelo široke kakor, da bi bila danes interpelacija Vlade oziroma predlog za razrešitev te Vlade, to ni. Nadalje bi tudi prosila, da se vzdržimo razprav o ljudeh, ki v dvorani niso in ne morejo niti odgovarjati. Tako, da dajmo to razpravo držati na nekem nivoju in se zelo strogo držati poslovnika in vsebine, ki je pred nami in je zelo jasno definirana. Kolegica Vonta, imate postopkovni predlog, izvolite. Hvala lepa. Prosim, da opozorite poslanca Mahniča, da lovske razprave morda niso za sem. Po drugi strani pa, da mu pomagate, da je zašel. To namreč ni oddaja Kdo vam laže, ampak je zasedanje Državnega zbora Republike Slovenije. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. Prosil bi vas, da mi obrazložite ali lovstvo spada pod resor, ki ga pokriva Irena Šinko. Kajti, poslanka je dejala, da debate o lovstvu ne spadajo sem. Zdaj, če debata o lovstvu ne spada pod resor za kmetijstvo, potem ne vem kam, za šolstvo ali MAG. MEIRA HOT:** Oba predloga seveda nista bila konkretno postopkovna v kontekstu uporabe poslovnika, zato se bomo v nadaljevanju vzdržali kakršnihkoli komentarjev v tem kontekstu. Nadaljujemo z razpravo. In še enkrat, prosim, omejimo se na predlog za razrešitev. Izvolite, kolega Lenart. Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Lep dober dan vsem prisotnim! Spoštovana ministrica! Pred Pred seboj imamo predlog za razrešitev ministrice, ki nam jo podaja predsednik Vlade dr. Robert Golob, in sicer predlog kot takšen na eni strani bolj kot ne dejansko skop, bolj kot ne nevsebinski in seveda navaja pa tudi v svoji obrazložitvi, da je potrebno, da ekipa deluje usklajeno. Tole bi celo lahko podprl in ima pravico, če ugotovi, da nekdo deluje drugače, kot pa je seveda začrtana rdeča nit te Vlade in tako naprej. Sedaj moram spomniti na to, da je predsednik Vlade takrat, ko je seveda postavljal ekipo med katerimi je tudi bila gospa Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da je takrat navajal, da so to zelo strokovni ljudje. In tudi, če se malo spomnimo nazaj, da je dejansko povedal za ministrico Ireno Šinko, da ima odlične reference, da je dejansko začela kot kmetijska ministrica, zelo dobro pozna celoten ustroj kmetijstva, da je zelo pomembno, da prihaja iz slovenske žitnice, kako se reče, tudi v Prekmurju in tako naprej. In sedaj, danes pa seveda, takrat same pozitivne lastnosti, danes pa nobene pozitivne lastnosti več. Tole ne gre skupaj. Tako, da nekaj stvari, ki smo jih seveda slišali tudi s strani naše ministrice trenutne, je za upoštevati in se kaj iz tega tudi naučiti, spoštovana koalicija. (nadaljevanje) ampak skoraj jasno je tistemu, ki ima okrog 100 IQ, da za tem stoji kaj drugega kot pa tole, kar je navedeno v tej razrešitvi. In sicer, ob vseh zamenjavah ministrov do sedaj, tukaj peti primer, ne morete govoriti, da je vse v najlepšem redu. Ne, ni. In tudi naprej, če gremo kakšni bi pa lahko bili ti vzroki. Ti vzroki so pa lahko takšni, da je pod to Vlado kmetijstvo na tnalu ves čas in da imamo nekateri pogled na to, da bo krajina lepo obdelana, da bodo kmetje imeli dobre pogoje in tako naprej, drugi pa tega nimate. Tako da, še enkrat, ali smo mi tukaj v tem Državnem zboru samo za dobrobit živali ali smo politiki tudi za dobrobit ljudi. To se sprašujejo naši kmetje. In, če grem naprej. Pri ministrici sem bil dokaj kritičen od vsega začetka njenega imenovanja in tudi verjamem, da je imela boljšo vizijo, kot jo je pokazala ta Vlada že v koalicijski pogodbi, in sicer tamle je zapisano v štirih vrsticah od 57-ih strani, bolj trajnostno kmetovanje za zaščito živali. To je bilo vsega od kmetijske politike navedeno. In potem ni pričakovati drugega, kot to, da če ima seveda ministrica svoj program na enih 50-ih straneh, kar ga vsak minister mora imeti, potem seveda logično, da ti dve stvari ne bosta šli skupaj, kajti, tisto, kar je želela, da bi se naredilo, nekako sem tudi sam na tem Odboru za kmetijstvo poslušal večkrat, podpiram, se zavzemam za kmete in seveda verjamem, da je imela svojo vizijo, da bi se moralo tudi, kot smo slišali, počasi prestopati proti nekaj ekološke pridelave, da bi se moralo počasi prestopati proti temu, da bi se obdelale tudi manjše kmetije, hribi, da bi se popolnile, kot sva se pogovarjala, tudi tiste zapuščene stavbe na kmetijah in tako naprej, ampak žal pa ni imela posluha pri tej Vladi in tudi žal ne pri tej koaliciji, katero sem jaz večkrat že že večkrat apeliral, da vsaj tisti, ki ste malo bolj iz ruralnega področja, iz podeželja, bi morali imeti več razumevanja. Saj le niste tukaj notri samo mestni ljudje, ali ne? In zaradi tega, seveda, sva se včasih strinjala, včasih nekako tudi ne, sem rekel, da sem bil kritičen. Sama je tudi nekako priznala, da ni bila slišana, da so v zadnjem času njeni dobri predlogi, recimo Zakon o lovstvu in divjadi, stali na mestu. Zakaj? Zaradi tega, ker smo v tej vladi pod vplivom nekaterih nevladnikov in sicer zaščitnikov nutrij, medvedov, volkov in na tak način seveda kmetijstvo ne more potem dobro teči. In zaradi tega, kaj se nam tukaj dogaja, upam, da se nam končno pri tej obravnavi sedaj tudi odprejo oči. Nekako pa včasih tudi poskušamo poslušati tiste, ki so nas izvolili, tudi ven iz mesta. In zaradi tega na vse slišano in videno ter seveda na to, da jaz nisem te ministrice potrdil, pomagal pri njenem imenovanju, tudi je ne bom nekako pomagal razrešiti, zato je dejansko danes pritisk na tipko kvorum. Moram pa povedati še to, da imam tukaj uvodnik iz Kmetovalca, torej ena strokovna revija društva svetovalcev kmetijskih in seveda to, kar bom pa sedaj prebral, pa na žalost, spoštovana gospa Šinko, z vsem spoštovanjem, pa tudi trudom za vaše dosedanje delo, je tudi subjektivna odgovornost do vas. In sicer navaja, piše v uvodniku urednik, kdor spremlja medije v zadnjem mesecu, ne more mimo dveh stvari, ki se tičeta kmetijstva: Zakona o zaščiti živali in glifosata. Prvi je bil sprejet navkljub nasprotovanju kmetov ter veterinarske in pravne stroke. Očitno so v parlamentu v večini uporabni idioti, ki ne znajo misliti s svojimi možgani, niti upoštevati stroke, ampak glasujejo tako, kot jim kažejo nadrejeni oziroma lobiji. Jaz tudi sem sam žalosten za takšen zapis je zelo oster do nas in seveda verjamem da bo prihodnji minister boljši ampak me je pa zelo strah da ne bo in sedaj bomo imeli spet tri mesece

kar pomeni več kot polovica manj od zadnjih let. In to ni dobra popotnica za razvoj našega kmetijstva, za lepo slovensko krajino in za dobro

hvala še enkrat za besedo. Zelo na kratko. V bistvu me najprej zanima, če je sploh še potrebno glasovanje, kajti ko odprem portal gov.si glede Irene Šinko, napiše "vsebine ni bilo mogoče najti". Toliko o tem, kako hitro se lahko ta Vlada znebi tistih, ki jim niso po volji. Da pa eni hitro odletijo, če nekomu niso po volji, pa pokaže današnja obrazložitev predsednika Vlade, ki ni samo v posmeh delu ministrice v odhodu, ampak tudi v posmeh slovenskemu kmetijstvu. Ne bom še enkrat ponavljal vsebinskih razlikovanj, ki smo jih imeli, spoštovana ministrica. Dejstvo je, da se velikokrat nismo strinjali, ampak za razliko od marsikaterega drugega ministra ste vsaj poslušali oziroma vsaj želeli prisluhniti, problem pa je, ker ste bolj poslušali napačne oziroma izvajali politiko ljudi, ki nimajo pojma o kmetijstvu. In na žalost ste bili tiho vse do takrat, ko so vam odprli na stežaj vrata iz Vlade. Skratka odhajata dva ministra, ki poznata svoj resor, ker tete iz ozadja bolj zasledujejo cilje nutrij, medvedov in pa divjadi kot pa slovenskega okolja in kmetijstva. Dejstvo pa je tudi, da problemi na terenu ostajajo, ministri pa odhajajo. In za zaključek, Slovenija potrebuje, pa tukaj upam, da predsednik Vlade posluša, ministra oziroma ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje in ne ministra oziroma ministrice proti kmetijstvu, gozdarstvu in prehrano. Spoštovana Irena Šinko, hvala za korektno sodelovanje.

da se seveda nekateri trudijo za politizacijo in političen prevzem slovenskega kmetijstva. Tisti, ki kmetujemo, ki delamo na zemlji, da več kot tisoč besed štejejo preprosta in enostavna dejanja, kajti ti privedejo od enega rezultata. Pojdimo na kratko, telegrafsko po vrsti. gospe Ireni Šinko se je očitalo, da slepo sledi evropski kmetijski politiki. Kdo že ima večino v Evropskem parlamentu? Evropska ljudska stranka, katere predstavnike vabite pred vsakimi volitvami na obisk v Slovenijo. Torej zmenite se, kar se bruseljskega kmetijstva tiče, najprej v svoji domači družini. Ko smo začeli s tem mandatom, kaj nas je pričakalo? Skupni načrt evropske, strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027. Vlada, ki je po besedah, ki smo jih slišali, storila na kmetijstvu vse, kar je možno, pa še več, ga je poslala v Bruselj, kjer so ga gladko zavrnili. Ministrstvo in ta Vlada ga je v petih mesecih popravilo tako, da je bil oktobra v Bruslju sprejet. Ni dokument, ampak, ni samo dokument, ampak slovenskim kmeticam, kmetom in podeželju prinaša 1,8 milijarde evrov sredstev, kar je največ v zgodovini te države. Tisti, ki radi guglate, odprite danes na 24 ur, danes je bila objavljena, odkar smo začeli spremljati, in to je bil ukrep te Vlade in tega ministrstva, najnižja cena osnovnih življenjskih potrebščin, najnižja odkar smo začeli. Kakšen je bil odziv te Vlade, tudi ministrstva na področju poplav? Ustrezen, aktiven, človeški, požrtvovalen. Popravljene ceste, izpraznjeni vodotoki, zdaj že popravljeni in vzpostavljeni mostovi, novi vodovodi služijo vsem. Na razpisu ministrstva za pomoč zaposlenim v obrti, podjetništvu, pa tudi kmetijstvu se vsak mesec izplača okrog 14 tisoč plač. Poglejte na spletno stran ministrstva, tam se že pripravljajo in objavljajo razpisi za tiste, ki so utrpeli škodo v poplavah, tudi za obnovo mehanizacije. O Zakonu o živalih se je veliko govorilo, samo tega ne, da resnično prinaša napredek na področju našega odnosa do živali, da prinaša prehodne hleve, da prinaša dodaten veterinarsko oskrbo in nadzor. Vse debate so se zbanalizirale na neko zgodbo, ki je politikantska, niti politična, omogoča pa tudi družbi, da skupaj s tistimi, ki kmetujemo vzpostavi še večji nadzor in pa dobrobit živali. Še večkrat vam bom povedal tistim, ki ste bili zadnji govorci. Predsednik Strateškega sveta za kmetijstvo največje slovenske politične stranke je v eni oddaji, kjer se laže ali pa ne laže, dejal, da gre v akcijo in politiko za to, da bo prevzel Kmetijsko gozdarsko zbornico. Halo! Osem odstotkov tistih, ki kmetujemo, še hodi na volitve v Kmetijsko gozdarsko zbornico zato, ker jo je že zdavnaj ugrabila politika. Večina od slovenskih kmetij so manjše kmetije. Mladi prevzemniki kmetij pač niso več slišan, tam je največ besede s strani strank, interesov, kapitala, posvetnega, cerkvenega in seveda večnih kmetijskih funkcionarjev. Tako da o vseh teh zadevah se bomo še pogovarjali in dogovarjali. Vse kar si zaslužimo je jasen in razumljiv pogled naprej v dobro slovenske zemlje, v dobro slovenskega kmetovanja. Gospe ministrici pa še enkrat v imenu vseh poslank in poslancev Gibanja Svoboda pa tudi naših strokovnih sodelavcev,

Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni, še enkrat vsi skupaj. In sicer, ves čas mi je bilo očitano s strani opozicije, da sem bila tiho. Torej, jaz nisem bila tiho in sem svoja dejanja in svoje besede jasno izrazila in tudi vse nasprotovanje, kadar je bilo to potrebno. Mogoče vi včasih niste bili v dvorani, pa me niste poslušali. Mogoče je bilo treba večkrat povedati tisto, kar je bilo treba, da ste slišali in vedno, torej nenazadnje samo, ko smo imeli odbor za in obravnavali Zakon o zaščiti živali, ves čas, od prvega dne, ko je Vlada sprejela mnenje, je jasno bilo kakšno je to mnenje Vlade in na tak način sem ves čas zagovarjala tako Zakonu Zakonu o zaščiti živali kot tudi vse ostalo, kar je bilo potrebno. Da je bilo tako dobro vse v preteklosti na kmetijstvu ne vem zakaj je potem toliko problemov naenkrat nastalo. Torej, tisti, ki ste v preteklosti delali, verjetno niste mogli narediti vse tako dobro, da sem potem jaz lahko v enem letu zapravila. Vemo, da marsikaj že 30 let v tem kmetijstvu ni dobro in da je potrebno marsikaj narediti. Strateški načrt skupne kmetijske politike ni bil pripravljen. 1. junija smo ga začeli popravljati glede na to, kar je bilo potrebno, da se je lahko v Bruslju sprejel. Očitate mi, da nisem nikakor nastopala v skladu s, ko se je govorilo proti bruseljskim predpisom. Kdo se je potem pogovarjal pa potegoval za uredbo Kdo je nastopal v delovni skupini Sloveniji, ko smo se pogajali na kakšen način naj bi bila uredba SURS sprejeta? Zakaj so prišli predstavniki Evropske komisije v Slovenijo? Ali zaradi tega, da se je kdo drug o tem pogovarjal? Za časa mojega ministrovanja so prišli v Slovenijo, nikoli se pa nisem hvalil, da smo nekaj naredili, ampak mislim, da je bila to moja dolžnost, da kar smo naredili, da to tudi dejansko je v dobrobit kmeta. Kdo se je pogovarjal s kmeti, ko so stavkali? Mi smo se dogovarjali s kmeti, mi smo sprejeli spremembo strateškega načrta v Evropski komisiji, da je dejansko so kmetje dosegli prostovoljne ukrepe, da smo izboljšali vse pogojenosti in vse stvari. Takrat sem bila jaz ministrica in nihče drug, kot smo se o vsem tem, ampak mislim, da ni smisel, da se danes o tem pogovarjamo. Jaz sem svoje delo zaključila in bomo videli, kako bo naprej. Hvala.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 Če želi razpravljati tudi ministrica, prosim, da se prijavi s tipko za vklop mikrofona. V tem primeru bo dobila besedo kot zadnja. Prosim za prijave. Besedo ima kolegica Urška Klakočar Zupančič, izvolite. **MAG. V naši državi imamo en čuden sistem, in to je, da ministre imenuje in razrešuje Državni zbor. Tako, kot imamo še en čuden sistem, da ministre oziroma da sodnike izvoli Državni zbor. Sama menim, da na ta način oblasti niso ločene na tri veje, tako kot bi morale biti. Jaz se težko izrekam o tem, kakšen je odnos med premierjem in ministrico za kmetijstvo. Ni me zraven, ne vem tega. Vem samo eno, ministrica za kmetijstvo je, vsaj kar se tiče kabineta predsednice Državnega zbora sodelovala odlično. Ministrica za kmetijstvo je bila prisotna ves čas na posvetu za boljšo prihodnost živali, edina od ministrov, ki je bila prisotna ves Tako da, spoštovana ministrica, jaz vas spoštujem, jaz vam želim vse dobro. Kot sem pa že rekla, mislim, da ni prav, in da je skrajni čas, da nekaj naredimo in spremenimo Ustavo v tem delu, in da naj bo premier tisti, ki bo izbiral svojo ekipo, in ki bo tudi razreševal svojo ekipo. Tako da, jaz danes o vaši razrešitvi ne bom glasovala.

Torej jaz bi samo rada povedala, da dejansko sem z vsemi dobro sodelovala in da si želim tudi, da bo tudi bodoči minister lahko sodeloval in da stvari, ki so dobro zastavljene, se peljejo naprej in naj se potem tudi zaključijo. Hvala lepa vsem. Hvala lepa in s tem zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje o predlogu za razrešitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa. Imate postopkovno? »Irena Šinko se razreši s funkcije ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.« Želi kdo obrazložiti svoj glas? Izvolite. V lastnem imenu in v imenu poslanske? V lastnem imenu. Želi kdo še v imenu poslanske, morda? Torej, kolegica Mojca Šetinc Pašek v lastnem imenu, izvolite. hvala lepa. Naj povem zakaj danes obrazlagam svoj glas. Spoštovani kolegice in kolegi zato ker sem sicer bila zadnje dni na bolniški in me je precej ljudi, zlasti iz novinarskih vrst klicalo in spraševalo direktno, neposredno, kako bom danes glasovala,

lahko rečem, da smo tako sodelovali vsi v državnem zboru. Zdi se mi, da je bil njen odnos do poslancev profesionalen. Sama osebno ocenjujem, da je na ministrstvu delo zastavila po strokovnih preferencah in da je kolikor se je le dalo, poskušala nekako izogniti temu, da bi podlegla pritiskom razno raznih lobijev, ali so to kmetijske zbornice, kmetijska združenja ali pa razne aktivistične ljubiteljske združbe in skupine. Torej to je eden od razlogov, ki me je nekako vodil v neko dilemo, ampak sama osebno pri glasovanju v zvezi z Vlado in v zvezi z imenovanjem ministrov sledim strogo načelu, da ministre imenuje oziroma predlaga Državnemu zboru v imenovanje predsednik Vlade. Končno je predsednik Vlade tisti, ki tudi koordinira delo ministrske ekipe in mora biti kar se da v dobrih odnosih s slehernim od svojih ministrov. Kot pa ugotavljam, je glavni razlog razrešitve ministrice pravzaprav v tem, da je ta odnos med predsednikom Vlade in ministrico narušen in da nekega zaupanja med njima več ni,

Navzočih je 62 poslank in poslancev, za je glasovalo 49 poslank in poslancev, proti je bil Glede na izid glasovanja, ugotavljam, da je Irena Šinko razrešena s funkcije ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predsednik Vlade dr. Robert Golob je 13. oktobra na podlagi 2. odstavka ... 234. člena Poslovnika Državnega zbora obvestil Državni zbor, da bo funkcijo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravljal minister za obrambo, gospod Marjan Šarec. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 49. izredno sejo Državnega zbora. Hvala.